[10:01:08]: Då vil eg gjerne på vegner av representantane Marian Hussein, Andreas Sjalg Unneland, Kirsti Bergstø og meg sjølv leggja fram eit representantforslag om norsk støtte til etterforsking av krigsbrotsverk på Gaza, Vestbreidda og i Israel. Dette betinger at forretningsordenen § 27 tredje ledd annet punktum må fravikes. Presidenten foreslår at anmodningen fra kontrollog konstitusjonskomiteen imøtekommes, og at Stortinget i medhold av forretningsordenen § 79 godkjenner at nevnte bestemmelse fravikes. – Det anses vedtatt.

«Tidligere ble hovedveier bygget underdimensjonert, med køer og dårlig sikkerhet som konsekvenser. Etter 2013 sørget Fremskrittspartiet for utbygging av trygge firefelts hovedveier. Regjeringen vil nå skru klokken tilbake og ønsker underdimensjonert utbygging av hovedveiene. Dette vil svekke sikkerheten i en tid med et økende antall ulykker, og det vil gi dårligere kapasitet på veistrekningene, med køer som konsekvens. Samtidig vet man at antallet kjøretøy på veiene vil øke fremover.

I veldig lang tid har vi sett at når ein byggjer vegar i dette landet,

ser vi at vi har ei regjering som ønskjer å gå baklengs inn i framtida gjennom å auke antalet bilar

Det er omtrent Blindheimstunnelen for nokre få år sidan, og det har smolle der omtrent månadleg, med mange dødsulykker. Er det det ein ønskjer å oppnå i ein situasjon der det renn over med pengar? Det er ikkje akkurat mangel på midlar i dette landet som gjer at vi ikkje kan byggje. Ein har vist at ein ønskjer å bruke mange titals milliardar på havvind og alt mogleg anna, men ein bruker ikkje pengane på det som er viktig for å tryggje innbyggjarane på vegane og ikkje minst næringslivet.

Då nyttar det ikkje å løfte den vegstandarden til 15 000 bilar og byggje to felt og smalare. Det er å gå baklengs inn i framtida. Det er få ting som irriterer meg meir enn

[10:08:09]: Jeg vil innled- ningsvis minne om at Stortinget gjennom anmodningsvedtak har bedt regjeringen om å komme tilbake med en vurdering av veinormalene. For å følge opp dette oppdraget ga Samferdselsdepartementet et oppdrag til Statens vegvesen om å gjennomgå veinormalene og komme tilbake med forslag til endringer. Jeg vil på denne bakgrunnen understreke at de endringene som nå er gjennomført, bygger på faglige vurderinger og et sterkt faglig grunnlag fra Statens vegvesen. Jeg vil også understreke at i høringsrunden var det i stor grad støtte til de endringene som Samferdselsdepartementet nå har godkjent. Endringene av veinormalene som Samferdselsdepartementet nå har gjennomført, består i hovedsak av to viktige grep. For det første åpner vi opp for at man kan bygge to- og trefelts vei flere steder der det i dag er krav om firefelts vei. Fram til nå har det vært krav om å bygge firefelts vei dersom årsdøgntrafikken overstiger 12 000 biler.

kan være mulig å bygge firefelts vei ved ÅDT 12 000–15 000 dersom utbyggeren mener at dette er nødvendig. Det kan f.eks. være på veistrekninger med høy utfartstrafikk eller en høy tungbilandel. jeg er ikke bekymret for at vi skal bygge underdimensjonerte veier, som representanten Sve hevder. Jeg vil også få fram at det ikke er holdepunkt for at en to- og trefelts vei med midtdeler fører til et økt antall trafikkulykker. Firefelts vei er i utgangspunktet ikke noe sikrere vei enn en to- og trefelts vei med midtdeler, og det viktigste tiltaket for å bedre trafikksikkerheten er nettopp at vi bygger møtefrie veier, dvs. at kjøreretningene er atskilt med midtdeler. Alle veier i dette ÅDT-segmentet vil bli bygget med midtdeler, og hensynet til trafikksikkerhet er derfor ikke noe avgjørende poeng i seg selv i diskusjonen om man skal bygge to- og trefelts vei eller firefelts vei.

Dette bidrar til at vi kan gjenbruke eksisterende vei når vi skal bygge nytt, ved at det ikke stilles så strenge krav til linjeføring, geometri og stoppsikt som ved en motorvei som skal bygges for 110 km/t som fartsgrense. I de tilfeller hvor vi klarer å gjenbruke eksisterende vei når vi bygger ut strekninger, vil vi oppnå – og dette er viktig – kostnadsreduksjoner i tillegg til at vi reduserer utslipp og naturinngrep. Jeg vil vise til at dette er et virkemiddel som bl.a. veiutbyggingsselskapet Nye veier AS har vært opptatt av å få gjennomslag for, og noe som jeg mener viser at regjeringen tenker framtidsrettet. framtidsrettet. I motsetning til representanten Sve mener jeg at regjeringen, med de endringene som nå er gjennomført, tilpasser oss hvordan vi skal bygge veier for framtiden. Etter mitt skjønn handler det om å bygge nye veier med riktig standard, riktig dimensjonering, slik at vi ikke bygger for kostbare veier, verken med underkapasitet eller med overkapasitet.

I tillegg kan vi redusere utslipp av klimagasser og legge beslag på mindre natur. Med bakgrunn i mitt innlegg kan jeg være veldig tydelig på at når det gjelder spørsmålet fra representanten om vi ikke ser behov for å revurdere de endringene,

at det ikkje er grunnlag for å seie at det er ulykker der, og at det er faglege vurderingar som ligg til grunn. Dei faglege vurderingane forstår eg absolutt ingenting av. Eg køyrer veldig mykje bil.

[10:16:06]: De gjennom- førte endringene vil ikke innebære noen underdimensjonering av veinettet. Det åpnes nå for å bygge tofeltsveier med midtrekkverk ved noe høyere trafikk enn tidligere, men det stilles da selvfølgelig strengere krav til veibredde og forbikjøringsfelt for å sikre god kapasitet og trafikkflyt. Erfaringene fra dagens veinett tilsier at mange av disse veiene har kapasitet for over 20 000 biler i døgnet. På strekninger med stor trafikk, f.eks. utfartstrafikk som varierer, vil det fortsatt være mulig å bygge firefelts veier ned til en trafikkmengde på 12 000 biler i døgnet. Det skal selvfølgelig da tas stilling til i planfasen det vil være opp til den enkelte utbygger å vurdere hvordan man ser på dette. Noe av formålet med endringer av veinormalene er å gi større fleksibilitet i valg av standard for de nye prosjektene. Vi sørger nå for at det ikke bare er trafikktallet i seg selv som avgjør standard, men at det i tillegg gjøres kloke og konkrete vurderinger av veiens funksjon og variasjon i trafikkmengde. dette et veldig viktig poeng, for det er nettopp det som er kjernen i debatten om underdimensjonering: Vi skal ikke endre på beregningsmetodikken for framtidig trafikkvekst. Den vil fortsatt være basert på beregnet trafikkutvikling 20 år fram i tid etter at veien åpnes. Slik sett er det derfor feil å hevde at det ikke er tatt høyde for framtidig trafikkvekst. Det er det. Det ligger til grunn. Når det gjelder trafikksikkerheten, er det et generelt utgangspunkt at økende fartsnivå bidrar til høyere ulykkesrisiko.

De gjennomførte endringene kan for enkelte av prosjektene bety at det settes en noe lavere fartsgrense enn om man hadde bygd etter tidligere normaler. Som tidligere nevnt kan det være mange fordeler med det, bl.a. reduserte utbyggingskostnader, reduserte utslipp og reduserte i tillegg til at redusert fartsgrense også kan ha en positiv effekt på lokal luftkvalitet og deretter en positiv innvirkning på folks helse. Så dette er veldig rasjonelt

Takk til interpel- lanten Sve, som i interpellasjonen var opptatt av at Fremskrittspartiet hadde bygd mye ny vei. Han var litt mer raus i innlegget sitt og nevnte også Høyre, men jeg kan vel si at alle partier i Stortinget – minus SV var stort sett med på de utbyggingene som ble gjort i de åtte årene vi styrte. I 1962 hadde også Stortinget en debatt, og da var det Trygve Brattelis motorveiplan som var oppe til votering. En av dem som skulle jobbe med den motorveiplanen, var akkurat ansatt i Vegvesenet. Det var Olav Søfteland. Da han gikk av som veidirektør for ganske få år siden, var han veldig stolt over at han i hvert fall hadde fått realisert motorveien til Tønsberg. Det som var målet for Trygve Brattelis motorveiplan i 1962, i 1962, var å bygge 280 kilometer motorvei, så vidt jeg husker. I 1990, altså 28 år etter at motorveiplanen var vedtatt, hadde vi 73 kilometer motorvei i Norge. Så bygde vi over 200 kilometer motorvei og 800 kilometer ny vei mens vi var på vakt, og det er vi fornøyd med og stolt av. Jeg har også sittet i transportkomiteen,

Da var det veldig mange møteulykker, det kom krav om midtdelere – det var til og med biskoper som engasjerte seg – og så begynte vi å satse på det. Så kom det et nytt begrep som het «smal firefelts motorvei». Det var noen i Vegvesenet som var litt utradisjonelle, og som sørget for at veien fra Kløfta mot Kongsvinger fikk en «smal firefelts motorvei». Hva var fordelen med det? Jo, det var midtdeler, det var bedre trafikkflyt, det var trafikksikkert. når statsråden nå bruker faglige innspill fra Vegvesenet og andre, tror jeg dette er faglige innspill basert på basert på ordtaket «nød lærer naken kvinne å spinne», fordi det er begrensede rammer. Det er jo det som er utgangspunktet nå: Rammene er satt ned. Da kan en ha mange lange diskusjoner om det, om det er på grunn av Ukraina eller dyrtid eller inflasjon eller andre ting. Men rammene for den neste NTP-en er ganske begrenset i forhold til det vi har vært vant med. Så får vi se. Jeg håper jo at statsråden manner seg opp og drar til litt i regjeringskonferansene, slik at det blir noen flere kroner til samferdsel, men foreløpig er jeg ikke overbevist. tror vi må være veldig forsiktige med, er å basere oss på stadig skiftende konjunkturer når det gjelder hva som skal være god vei. For det å bygge for framtiden, det å bygge landet sammen, betyr at en må være fornuftig og ikke bruke opp alle pengene på noen prestisjeprosjekter. En må strekke kronene så langt som mulig,

men trafikken øker. Så prognosene er noe som foregår i samspill mellom Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, og jo lavere prognosene er, jo mindre behov er det for ny vei. vei. Jeg mener vi må være realistiske. Vi som samferdselspolitikere må i hvert fall tenke at nå må vi ikke bygge for fortiden. Vi må bygge for framtiden, og vi må få landet til å henge sammen. Vi skal være med på alle diskusjoner om veinormaler og om hvordan en skal bygge på den enkelte strekning, men vi må se konkret: Hvilke strekninger er det statsråden ønsker å nedskalere, og hvilke vil han beholde?

Gode vegar bidreg til å binde landet saman. Dei bidreg til at folk som ferdast og er avhengige av å bruke vegen kvar einaste dag, kan kome seg trygt fram, til at vi får god framføring av varer, godstransport, og til at vi har eit land som er eitt land. Det er mange ulike transportformer i Noreg,

Det er ei klok tilnærming. Vi skal få samferdselspengane til å strekkje lenger og finne gode løysingar, slik at vi i sum bidreg til å utvikle heile Noreg.

det var faglige vurderinger som gjorde at man ikke bygde fire felter på E18 gjennom Telemark, og at man nå må bygge en ny firefelts vei ved siden av den som er der fra før. Det er veldig dumt å bygge bruer ved siden av hverandre. Det er i hvert fall ikke bra for

Det er det som er problemet med denne regjeringen, og det er det som kommer til å bli problemet. Så lenge man holder på slik regjeringen gjør nå og ønsker å gå tilbake til fortidens måte å bygge ut skikkelige veier på, på, betyr det at man må bygge ny vei i framtiden. Det er dumt, for det koster mye penger, og det er også dumt for naturen. Den er det noen som prater veldig varmt om her, men dette viser at naturen tydeligvis ikke er så viktig likevel, for det er bare å bygge på når man ser at man har gjort noe dumt før i tiden. Man behøver ikke å fortsette å gjøre det dumme en gang til, man bør heller sørge for å gjøre det gode ordentlig med en gang. Da Fremskrittspartiet Da Fremskrittspartiet satt i regjering og vi bestemte oss for at vi skulle ha 110 km/t, var det mange faglige råd mot at vi skulle ha 110 km/t på de beste motorveiene i dette landet, men det gikk veldig bra.

Det andre spesielle med denne debatten og det Senterpartiet og Arbeiderpartiet holder på med her, er at Senterpartiet prøver å framstå som et distriktsparti og som distriktsvennlige. Ja, hvor er det man nå kommer til å kutte firefeltsveiene og sannsynligvis gjøre om trefelts veier til tofelts veier en del steder hvor man hadde lagt opp til at man i hvert fall skulle ha trefelts vei?

som også representanten Helleland sa. Dessverre var det slik at da Fremskrittspartiet gikk ut av regjering, ble det litt mindre penger til veier, og derfor tror jeg det er bra hvis vi får en ny regjering i 2025 som sier at vi skal satse på å bygge infrastruktur, vi skal satse på å bygge veier, og vi skal gjøre det skikkelig.

Jeg vet at han gjerne vil bygge jernbane, sikkert i Fredrikstad – det tror jeg vi alle vil – men jeg tror at vi skal gjøre ting ordentlig når vi gjør dem, vi skal gjøre det skikkelig. Jeg synes en i Nye veier sa det fantastisk bra: Kan ikke dere politikere når dere skal bygge veier, bygge dem én gang, ikke måtte bygge den samme veien flere ganger? Når man prater om to- og trefelts vei: Mange steder er det utrykningskjøretøyer som kjører lange strekninger. strekninger. Hvis man f.eks. får hjerteproblemer i Telemark, må man ofte til Arendal. Da er det grusomt dumt hvis det er en tofelts vei hvor det er trøblete å komme forbi for ambulansen. Derfor bør vi bygge skikkelig og gjøre det ordentlig med en gang. Det er bra for miljøet, og det er definitivt bra for skattebetalerne og bilistene.

riktig ut fra de økonomiske rammene som var gitt. Så var sikkert også bestillingen den gangen hva vi kan få ut av disse pengene, hvis vi har så lite penger å bruke på vei. Det man gjorde i Brevik, var å bygge Brevikbrua. Det var sikkert faglig vurdert og riktig størrelse på den broen. 1996 bygde man i hvert fall faglig riktig nok en bro i Brevik, for det var framtidsrettet. Kongen fikk æren av å åpne den, og den skulle holde i evig tid.

Jeg synes det er merkelig at når vi skal bruke mye penger på å bygge en vei, bygger vi kun for 20 år. Det er merkelig at man ikke tenker 50–60 år fram i tid. Da ville man spare naturinngrep fordi man bygger riktig første gangen. Det er dyrt å bygge billig. Jeg Jeg stusser også på at man sier at det ikke er mindre sikkert. Det er i hvert fall lite framtidsrettet. Jeg synes det er veldig spesielt, når man snakker om sikkerhet og hva som ligger til grunn for ulykker. Vi vet jo at tofelts vei ikke

1990-tallet, stykkevis og delt. Det var også faglig vurdert. Det var ikke mange uker etter åpningen at det sto å lese i avisene: Veien har allerede tilfredsstilt kravene til firefelts motorvei. Så har man senere bygd om til fire felt.

for det handler om respekt for enkeltmenneskers liv i trafikken og økonomiske midler og hva vi bruker på samferdsel. Reverseringsiveren til regjeringspartiene har ingen grenser. jeg har sagt det før: Det er kanskje bedre at man ikke bygger i det hele tatt, så man ikke bygger feil, av hensyn til landets innbyggere. Tofelts veier har alltid vært de farligste.

vi har jo ti andre år å gå tilbake til. Det lages masse rapporter. De er ganske like, og de viser hva som er årsakene. Man viser også til, og kan også se, at firefelts motorvei er det tryggeste.

Det burde man bruke tiden på. Det burde vært bestillingen til embetsverket og Statens vegvesen: å gå gjennom og se om det er ting vi har gjort som fordyrer unødvendig. Kan det være andre materialvalg, som brukes i dag, og som miljøer sitter på, som gjør det rimeligere og enklere uten å endre på veinormalene når det gjelder trafikkmengde? Det eneste som er sikkert, er at man har bommet hvert eneste år gjennom historien, og jeg er redd for at vi nå går tilbake til stykkevis og delt igjen istedenfor å bygge helhetlig. Det er forstemmende at man har en regjering som er så reverseringsivrige at de selv på veisiden går tilbake til det som ingen vil ha,

litt annerledes enn vi har gjort. Det er ikke sikkert at vi trenger å ha firefelts veier overalt. I min

Da er det penger nok. Men trenger vi penger til fylkesveier og til å ta vare på de veiene vi har, og som sjelden har gulstripe, da er det ikke mulig. Vi skal bygge firefelts veier,

Vi kan ikke bare bygge nytt; vi er nødt til å ta vare på det vi har. Etterslepet er enormt overalt, ikke bare i nord, men i hele landet. Når man kommer litt utenfor de sentrale strøkene på Østlandet

Selvfølgelig har vi behov for veier for å binde landet sammen, og ikke minst de store ferdselsårene. Men jeg må få lov til å si at jeg blir litt overrasket

det store etterslepet ligger på fylkesveiene. Selv om representanten Frank Sve sier at det bobler over av penger i fylkeskommunene, er ikke det

men vi er også nødt til å ta med oss det løftet vi må gjøre når det gjelder fylkesveiene. Selv om Senterpartiet i 2010 fikk omgjort dem fra riksveier til fylkesveier, er det et voldsomt etterslep som ligger der. Da er vi nødt til å tenke langsiktig nok, for det hjelper lite om man har store trafikkmaskiner som fungerer på de store veiene, når tilførselsårene er som trange blodårer og er i dårlig forfatning. Det er det store løftet vi er nødt til å gjøre framover. Det er greit at vi skal tenke på at

for uten det vil vi ikke få flyten. Da kan vi snakke, i det store bildet, om hvor mye mer trafikk det er. Selvfølgelig er det mer trafikk, vi er jo flere folk, det er flere biler, og økonomien tilsier at vi selvfølgelig befrakter oss på en annen måte, for det er ikke alle steder i landet man har muligheten til et et velfungerende kollektivsystem, sånn som det er rundt de store byene. Derfor er vi også nødt til å tenke helhet, og da kan ikke helheten bare være firefelts akser på de største veiene. Vi er også nødt til å ha de årene som fører trafikantene inn mot E6 og andre av disse

er jeg enig med representanten Sve. Vi er nødt til å tenke langsiktig nok, men vi er også nødt til å husholdere i en totalitet, og den totaliteten må medføre at vi tenker både på kollektiv- og jernbaneaksene og ikke minst på hvordan vi gjør det med fylkesveiene framover.

[10:46:58]: Det er kjekt å kunne følgje debattar om veg. Det skapar engasjement, og det er viktig.

kr, var vegnormene og dei faglege anbefalingane ein T8,5-tunnel. Det kunne også byggjast T7,5. For dei som kan og veit korleis det fungerer, er det breidda på tunnelane vi snakkar om

men då brukar vi pengane fornuftig og byggjer for framtida. Vi må ikkje byggje sånn som vi ser no: nye bruer på nye bruer fordi ein har gjort ein for dårleg jobb tidlegare. Det er vårt poeng med denne debatten.

takker for debatten. Det må være lov å si at den har vært litt springende. Det har vært litt ulike tilnærminger til saken, og veldig mye har handlet om andre ting, men det er ofte slik det blir i Stortinget, og det er greit. Punkt 1: Vi skal ikke slutte å bygge firefelts veier i Norge. Punkt 2:

sikre, møtefrie veier. Det betyr at vi husholderer bedre med samfunnets midler, og at vi ikke overdimensjonerer. Vi har tatt et annet viktig grep også – kanskje det aller viktigste – nemlig at der man skal bygge nye firefelts veier, legger vi til rette for at man skal kunne gjenbruke eksisterende tofelts vei i det prosjektet.

en kraftfull vekst på samferdselsbudsjettet, og det ligger vel ca. 22 mrd. kr over det som det var da Fremskrittspartiet sist satt med regjeringsmakt. Så dette er en ganske formidabel vekst, som vi for så vidt også står sammen om. er det en begrenset pengemengde. Det er det det handler om: Vi må prioritere innenfor den rammen vi har. Da er det fornuftig å bruke mer av ressursene til å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt når vi må. Det er en god tilnærming til å få mest mulig ut av fellesskapets ressurser. Nå tror jeg at jeg har vært innom mange av de poengene som andre har tatt opp i debatten. Jeg tror ikke vi kommer til å bli enige – dette kommer sikkert til å være en pågående debatt – men jeg er veldig sikker på at det vi har foreslått og gjennomført, er en god tilnærming til saken. Presidenten [10:55:10]: Debatten i sak nr. 1 er